mišljenje. Sad ćemo prijeći na točku 8. To je - Prijedlog liste kandidata za izbor suca Ustavnog suda Republike Hrvatske Prijedlog akta sukladno članku 125. Ustava Republike Hrvatske i članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora dostavio je Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Predsjednik Odbora, Dražen Bošnjaković. Molim izvolite obrazložiti prijedlog.

sastavio je listu kandidata koji ulaze u uži izbor suca Ustavnog suda. Za izbor jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske odbor predlaže listu kandidata na kojoj su Boris Koketi i profesor Davor Krapac. Sukladno članku 9. stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske predsjednik Ustavnog suda je 13. rujna 2006. godine izvijestio Hrvatski sabor da sucu Milanu Vukoviću istječe mandat suca Ustavnog suda dana 1. ožujka 2007. godine. Zbog rečeno potrebito je do tog datuma izabrati jednog suca Ustavnog suda kako bi Ustavni sud nastavio djelovati. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske i člankom 6. stavkom 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da postupak kandidiranja suca Ustavnog suda i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav. Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora uputio je sukladno članku 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, Odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Poziv je objavljen u "Narodnim novinama" broj 132. Na poziv su pravovremeno stigle kandidature Borisa Koketija, profesora Davora Krapca, Andrije Laboša, Marte Vidaković-Mukić. Odbor je ustvrdio da svi kandidati ispunjavaju uvjete za izbor sudaca Ustavnog suda utvrđene Ustavom i ustavnim zakonom i prihvatio je kandidature. Odbor je pozvao na javni razgovor sve kandidate su tom prigodom članovi Odbora postavili kandidatima niz pitanja na temelju čega su stekli dojam o pojedinom kandidatu. Člankom 6. stavkom 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da nadležni odbor na temelju prikupljenih podataka i rezultata javnog razgovora sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda te lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira. S tim u svezi Odbor je zaključio da sastavi užu listu na kojoj će biti dva kandidata. Prigodom utvrđivanja uže liste članovi Odbora izjašnjavali su se o pojedinim kandidatima. Prigodom izjašnjavanja o kandidatima istaknuto je da je profesor Davor Krapac ugledni sveučilišni profesor s nizom objavljenih radova, velik je autoritet u području u kojem se bavi, a sudjelovao je i u izradi Božićnog Ustava. Također je naglašeno da Boris Koketi tijekom radnog vijeća uspješno je obavljao odgovorne pravosudne dužnosti, a kao pomoćnik ministrice pravosuđa dao je značajan doprinos reformi pravosuđa i povećanju povjerenja u zemljišne knjige. To su odlučni razlozi zašto se Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav opredijelio za ova dva kandidata u odnosu na ostale koji su također pokazali zavidan nivo stručnosti. Takvo opredjeljenje Odbora potvrđeno je javnim glasovanjem pri čemu je jednoglasno utvrđen prijedlog koji se prosljeđuje Hrvatskom saboru. Postupak utvrđivanja i predlaganja kandidata bio je u cijelosti transparentan i pratio je veliki interes javnosti te su u javnom razgovoru i sjednicama nazočili predstavnici OSCE-a, GONG-a i Tiska. Na temelju članka 6. stavka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Odbor uz prijedlog kandidata za izbor jednog suca Ustavnog suda Republike Hrvatske dostavlja listu svih kandidata koji ispunjavaju uvjete za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske te kompletnu dokumentaciju o provedenom postupku. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege! Klub zastupnika SDP-a moramo odmah u početku reći, smatra da je možda trebalo uz prijedlog ova dva kandidata dostaviti i

da su i oni ispunili te uvjete i onda dodatno obrazložiti zašto se posebice Odbor opredijelio za ova dva kandidata kao prijedloge, vezano za Ustavni zakon o Ustavnom sudu. Naime o čemu se radi. Vrlo jasno Ustavni zakon kaže da za suca Ustavnog suda, se može izabrat osoba koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koja se istakla znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem. E sad naravno, ako se radi o osobi koja je stekla doktorat ili znanstveno znanje, ona mora, ne mora imati 15, može imati dovoljno je da ima i samo 12 godina rada u struci. Mi u tom pogledu moramo reći da u formalno pravnom pogledu, formalno sva četiri kandidata a posebice ova dva kandidata koja su predložena ispunjavaju uvjete. I tu nekakvog velikog formalnog prigovora nemamo. Međutim, otvara se pitanje ili može se otvoriti pitanje i sa onog aspekta kako u sadržajnom smislu se formalni uvjeti ispunjavaju i udovoljavaju? I polazeći od te pretpostavke i polazeći od članka 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu za nas je posve jasno i posve vidljivo iz predloženih materijala, životopisa, popisa i rada kako na znanstvenom, tako na stručnom ali ako hoćete i na javnom području da jedan kandidat apsolutno odskače od svih drugih kandidata i da je to pitanje u takvoj mjeri razrađeno i vidljivo da je praktički neuporedivo u odnosu na druga tri kandidata, pa i u odnosu na jednog od kandidata kojeg sam predlaže Odbor. Radi se o profesoru doktoru Krapcu, Davoru Krapcu koji je sasvim jasno da u svom ovom radu koji je iz životopisa lako izdvojiti i koji je vidljiv, vrlo lijepo se vidi da praktički u svoje 33 godine i 5 mjeseci rada, da je prošao sva područja pravne struke od vježbeničkog odnosa u odvjetništvu do znanstvenika koji je dao ogroman doprinos ne samo na užoj specijalnosti vezano za Kazneno pravo nego i za zaštitu ljudskih prava i sloboda, na zaštitu i ostvarivanje Ustavom propisanih prava i sloboda. A osim toga osobno je i sudjelovao u Ustavnoj komisiji za donošenje Ustava, u izradi kako Božićnog Ustava. Tako valja reći da je itekako doprinjeo svoj dio i dao svoj doprinos na ostvarivanju samog Ustava kroz zakonodavnu djelatnost i rad u stručnim tijelima, ministarstva prije svega pravosuđa ali i drugih ministarstava i Vlade Republike Hrvatske na izradi pojedinih zakona koji su trebali i jesu doprinijeli oživotvorenju kako Božićnog Ustava tako i izmjena i dopuna Ustava i iz '97. i iz 2001. odnosno 2002. godine. Drugo što bismo htjeli naznačiti jeste činjenica da u cijelom svom ovom vremenu od '90. na ovamo profesor doktor Krapac nije bio samo član Ustavne komisije za izradu Ustava, nego je on bio i u čitavom nizu drugih radnih tijela Hrvatskog sabor od Odbora za pravosuđe kao što je i sada primjerice u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Pa je bio u Državno odvjetničkom vijeću, Državnom sudbenom vijeću itd., i u tom pogledu je posve jasno da je kroz taj svoj rad dao ogroman doprinos ne samo javnom razmatranju pojedinih pitanja, nego prije svega i sa znanstvenog aspekta i iznošenja argumenata u izradi i donošenju zakona na razini zakonodavnog tijela koje je trebalo osigurati one propise koji moraju i trebaju omogućiti da se hrvatski Ustav ostvaruje s jedne strane. I s druge strane da u procesu tranzicije naše zakonodavstvo se istodobno uskladi i sa pravnom stečevinom Europske unije kojoj je itekako važan doprinos dao profesor doktor Krapac. Ne samo kažem kroz naša radna tijela i kroz naš javni rad, nego i kroz članstvo u različitim tijelima Vijeća Europe, zatim na sastancima, na konferencijama i na specijalističkim seminarima u Vijeću Europe, u Europskoj uniji i širom zapravo znanstvenih institucija u kojima je i sam član. Valja podsjetiti da je on član Pravne akademije, da je dopisni član Hrvatske akademije znanosti i u tom pogledu je posve jasno kažem ponovo u ime našeg kluba, da profesor doktor Davor Krapac po nama daleko, daleko u odnosu na ono što iz svog znanstvenog i svog stručnog i svog javnog djelovanja a koje proizlazi iz njegovog životopisa, koji proizlazi i iz njegovih djela napisanih, znanstvenih radova, knjiga, njegovog doprinosa na radu na radnim tijelima Hrvatskog sabora koji smo imali prilike i mi kao zastupnici ne samo upoznati i vidjeti, nego često puta i sa valjanom argumentacijom saslušati argumente pravne naravi koje su pripomogli mnogima neovisno o stranačkoj pripadnosti da kvalitetnije zauzmu politički stav u vezi sa donošenjem nekakvog ili nekog od zakona koji je tema dnevnog reda. Drago nam je da su se pojavile i druge kolege koje su zainteresirani i to iz jednog drugo razloga koji bismo htjeli posebice naznačiti. Naime, radi se o tome da su se druga tri kolege zapravo predložila sami. Taj kolega koji je prihvaćen od strane našeg Odbora da uđe u uži odnosno kao drugi kandidat je sam predložen. Naravno, to Ustavni zakon o Ustavnom sudu prihvaća i takvu mogućnost otvara i nije ništa sporno u formalnom pogledu. Ali valja voditi računa i o tome kada se i u kojim slučajevima se dešava da oko kvalitete znanstvene, stručnog doprinosa i javnosti, zatim osobito doprinosa kroz svoje javno djelovanje za neke osobe kao kandidata za ovako odgovoran posao stane institucija. I u tom pogledu valja reći da je apsolutna prednost po nama kod kolege Davora Krapca jer je on predložen od strane znanstvene ustanove na kojoj radi, od strane Pravnog fakulteta odnosno preciznije od samoga znanstveno nastavnog vijeća i u tom pogledu i dekana i u tom pogledu je posve jasno da u takvoj situaciji je ovo argument više koji u odnosu na ono sve što mi znamo o kandidatu ili što možemo iz priloženih dokumenata, iz priloženih popisa radova. Iz poznavanja samog rada u znanosti dodatno zaključiti i u takvoj stvari smatramo da bi bilo u našem zajedničkom interesu dobiti ovakvog kandidata za suca Ustavnog suda jer bi on u svojim znanstvenim, svojim teoretskim dakle znanjem, svojim praktičnim iskustvom koje je stekao u radnim tijelima Hrvatskog sabora, ustavno-pravnim komisijama, koji je stekao kroz rad na primjeni pravnih propisa itekako doprinio ostvarivanju i provedbi Ustava Republike Hrvatske a uz to valja naznačiti još i jednu osebujnu dužnost koju je obavljao kolega Krapac ili koju je obavljao i kao dio svog javnog djelovanja. Naime kolega Krapac je i vanjski savjetnik Ustavnog suda kada se radi o posebice složenim pitanjima sa područja prava i s kojima se Ustavni sud može susretati kod donošenja pojedinih rješenja. On je u tom segmentu davao i uspijevao riješiti određena pitanja zajedno sa samim Ustavnim sudom. Davao svoja stručna i znanstvena mišljenja koja su itekako doprinijeli i dosadašnjem radu Ustavnog suda na zaštiti i ostvarivanju zaštite ne samo ljudskih prava i sloboda sa aspekte moguće pojedine ustavne tužbe nego prije svega s aspekta zaštite ustavnosti i zakonitosti pravnih propisa koji, koji trebaju biti u skladu sa Ustavom i sa zakonom i koji Ustavni sud njihovu ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje. Polazeći od svega toga za naš Klub je potpuno jasno i nemamo nikakvih dvojbi oko predloženih kandidata. Naš Klub zastupnika će glasati za kolegu Davora Krapca da postane sudac Ustavnog suda jer smatramo uz odavanje poštovanja i svim ostalim kandidatima da je ovo kandidat koji neuporedivo bolje ispunjava formalne, sadržajne, znanstvene, i one sadržaje koji su vezani uz javni rad nego bilo koji od drugih kandidata koji također ispunjavaju ove uvjete ali ne tako dobro i tako kvalitetno kao što to ispunjava profesor Davor Krapac i zbog toga će Klub zastupnika SDP-a glasati za ovog kandidata a ako prođe od srca mu želimo da i dalje nastavi znanstvenim, stručnim i javnim djelovanjem osigurati punu ustavnost i zakonitost kao bitnu pretpostavku zapravo vladavine prava u Republici Hrvatskoj kroz rad Ustavnog suda i kroz ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata i propisa koji će se pojavljivati moguće osporavanje pred njim i kroz naravno zaštitu ljudskih prava i sloboda koji su Ustavom posebice propisani u slučajevima kada to naši građani budu tražili da se zaštite njihova Ustavom propisana prava i slobode u ustavnim tužbama. Hvala vam lijepa. Mi ćemo dakle glasati za ovog kandidata. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega zastupniče. U ime Hrvatske narodne stranke Klub zastupnika kolegica zastupnica potpredsjednica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. U ovoj odluci vezano na suca Ustavnog suda pred nas se sticajem okolnosti stavlja mogućnost koja nije česta i tako uobičajena da tom odlukom možemo pojačati i autoritet jedne izrazito važne institucije Hrvatsku čiji autoritet u velikoj mjeri proizlazi iz osobnog, stručnog, znanstvenog autoriteta ljudi koji ju čine. Dakle osobni i autoritet i integritet, osobna biografija ljudi koji su ustavni suci u velikoj mjeri dodaje ili doprinosi ili oduzima autoritetu same institucije Ustavnog suda i u cijelom konceptu institucionalnog jačanja Hrvatske koja je jedna od naših temeljnih i zadaća i problema i zahtjeva na ovom putu prema europeizaciji hrvatskih institucija to je sigurno važna odluka. Čini se da je iz procedura koja je ovaj puta vođena može se zaključiti da je a meni se čini da je bila u potpunosti u skladu s onim kako to treba raditi. Dakle ne samo zakonom nego i proceduralno transparentna, usput hoću podsjetiti da se čini da smo možda odstupili nešto od takvog postupka u jednom ranijem slučaju i na taj način izgubili današnjeg doduše doduše pučkog pravobranitelja Juricu Malčića iz ovog sastava sudaca Ustavnog suda. Danas imamo drukčiju proceduru nego što smo, što je bila onda kad se kolega Malčić kandidirao i kad nismo imali ovu vrstu transparentnog postupka niti smo imali ovu vrstu uvida i mogućnosti biranja između kandidata. Što se tiče Ustavnog suda obzirom na procedure koje smo do sad imali, a obzirom i na sastav mislim da je dosta očito da je autoritet te institucije samom činjenicom recimo nerazjašnjenog statusa Ustavnog suca Vukojevića u pogledu sumnji koje su se javile i javnih optužbi koje su iznesene na njegov račun obzirom na njegovo, njegovu ulogu u ratnim godinama institucija Ustavnog suda je po mom mišljenju doživjela jedan prilično ozbiljni napad na vlastiti autoritet i na vlastiti ugled činjenicom da taj slučaj ni na koji način u trajanju mandata suca Vukojevića nije razriješen. ako išta taj primjer samo potcrtava potrebu da pokušamo barem sada i barem onoliko koliko jeste u našoj moći obzirom da smo Sabor a ne Državno odvjetništvo, dakle koliko jeste u našoj moći doprinijeti da se autoritet te institucije poboljša, vrati, da mu se doprinese pozitivno izborom koji je danas pred nama. E sad, ni u jednom području se ne događa često da imamo kandidata takvog ranga i takvih kvalifikacija kakav je profesor Krapac. Ništa ne kažem, svi ostali kandidati kao što je moj prethodnik ovdje rekao isto ispunjavaju uvjet, formalno tehnički sve je u redu. Ali se je ovdje dogodilo da se je javio netko tko naravno ne proizlazi njegov autoritet iz same činjenice da je sveučilišni profesor. Sveučilišnih profesora također ima svakakvih, različitog značaja, različitih opusa znanstvenih i različitog ugleda i autoriteta u akademskoj domaćoj i međunarodnoj zajednici. Međutim profesor Krapac ima autoritet kakav možda u znanstvenoj zajednici uopće ima 10-ak posto ljudi. Dakle prelazi formalne okvire i kvalifikacije koje se mogu izreći na temelju uvida u životopis ili uvida u znanstveni opus. Iako i sam uvid u znanstveni opus koji smo ovdje dobili njegovim popisom radova je dovoljno snažan argument i govori sam za sebe. Međutim profesor Krapac naravno i temeljem svog znanstvenog rada i temeljem stručnog rada međunarodnog i u savjetodavnoj funkciji u različitim institucijama vezanim za Parlament, za Ustavni sud dakle za državna tijela ima autoritet stručnjaka koji mislim da uopće nikad nije ni na koji način doveden u pitanje. Prema tome, sa pojavom tog kandidata imamo šansu ne samo izabrati kvalitetnog kandidata, i to rijetki je slučaj da mislim da nitko od protukandidata čak ne bi mogao osjećati ni pogođenim da je izabran Krapac u usporedbi sa bilo kim praktički drugim. Dakle imamo mogućnost izabrati ne samo izuzetno kvalitetnog kandidata za koje se relativno rijetko događa da se uopće kandidiraju za ovu vrstu funkcije. Nego imamo šansu doprinijeti i izgradnji i jačanju institucionalnog kapaciteta Hrvatske, odnosno u ovom konkretnom slučaju ugleda snage pa i institucionalnog kapaciteta apsolutno Ustavnog suda. Mislim da bi bilo potpuno neodgovorno da tu šansu propustimo kad smo ju već dobili. Dakle neupitno je da će HNS podržati profesora Krapca za suca Ustavnog suda. Ali apeliram da razmišljate na ostale kolege da razmišljate u ovim okvirima što bi to potencijalno značilo za instituciju Ustavnog suda. A svakako bi značilo jedan vrlo potreban,

Poštovana gospođo potpredsjednice. Ja se doista nadam da se danas neće ponoviti onaj sramni dogovor od pred 7 ili 8 godina kada su se mjestima u Ustavnom sudu trgovalo na relaciji dvije, odnosno tri stranke i time se de facto Ustavni sud pretvorio u jedno dioničko društvo. Istina, Ustavni sud je i prije te 2000. godine i nakon 2000. godine odradio neke velike, doista velike stvari. Dovoljno je spomenuti povrat ili obeštećenje umirovljenika čime je konačno na svoje 2006./2007. došlo ili dolazi negdje oko 400 tisuća ljudi. Da li je danas riječ o nekom političkom dogovoru sa eventualno nekim odgodnim rokom to će se vidjeti u 9. ili 10., 11. mjesecu ove godine, ja to ne znam. Ali zasigurno ovo tijelo valja depolitizirati. Tu moraju biti ljudi, to su rekli i moji prethodnici punog jednog moralnog, profesionalnog i pravnog autoriteta i svakako ljudskog autoriteta. Ja želim vjerovati da ova današnja rasprava i današnji izbori idu u tom pravcu. Time afirmiranje i vraćanje povjerenja jasno u pravnu državu, bez obzira što Ustavni sud nije klasični sud. Ali upravo stoga i zbog toga njihove odluke imaju ono dalekosežno značenje bilo da je riječ o obeštećenju umirovljenika, bilo da je riječ o denacionalizaciji, bilo da je riječ o vojnim stanovima, bilo da je riječ o ljudskim pravima. Vidimo i to da je današnja rasprava puno normalnija od one u kojoj smo sudjelovali tamo '99. godine. I već to upućuje na jačanje povjerenja u tu instituciju, indirektno jasno i u pravnu državu. Iako će prema njoj naši građani i u buduće gajiti ogromne rezerve. Vesna Pusić, gospođa potpredsjednica govorila je o autoritetu Ustavnog suda koji proizlazi iz samih sudaca, iz njihova života između ostalog, ali i odnosa ja bih rekao ovog Doma do njihovog izbora i obrnuto, odnosa Ustavnog suda do izvršne i predstavničke vlasti. Do sada je Ustavni sud pogotovo do 2000. godine bio na neki način i politički sud. Danas je daleko manje i tu instituciju doista treba podržavati korektnim i poštenim raspravama i u ovom Parlamentu i korektnim izborima sudaca. Gospođa potpredsjednica ovoga Doma spomenula je slučaj suca Vukojevića te da je on bio napad, doslovce citiram: "… na autoritet suda.". Ja se djelomično s time slažem. Ali ja bih isto tako rekao da je dogovor da je trgovina, prostitucija stranaka '99. godine oko izbora sudaca bio stvarni napad na tu instituciju, a ne samo izbor jednoga ili drugoga suca. To je istina. Sve ostalo je između ostalog bacanje prašine u oči. Znači sudstvo ne možemo zbog izbora koji se vrše u ovome Domu, prijedloga koje znamo kako idu 100% depolitizirati, ali izborom sudaca ne smije se politizirati. Ne moramo jednom riječju namještati izbor sudaca, pogotovo ne Ustavnog suda, normalno ni jednoga suda, ne moramo trgovati tim izborima ne moramo nikome pogodovati, jer onda time stvaramo dužnike u tim institucijama u sudu, a to onda dovodi do ovisnog sudstva. Naš izbor kao kluba sličan je izboru ostalih mojih prethodnika, nije to sporno, međutim vidjet ćemo da li će se trgovina iz 99. godine nastaviti u 9., 10., 11. mjesecu ove godine kada također reizbor čeka nekoliko sudaca Ustavnog suda. Hvala. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. U pravu je kolega Kajin, ovaj izbor ovoga jednoga suca je tek zapravo mini uvertira onoga što će se događati ovu jesen kada nas čekaju izbori, još 8 sudaca Ustavnog suda. I lijepo je to čuti da se zalažemo za depolitizaciju i to je kao načelo je vrlo dobro i poželjno, ali ovu odluku donosi Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je par exellence političko tijelo i ova odluka opet kako god to mi želimo prikazati, u sebi ima upravo ovu političku dimenziju političku dimenziju i vrlo je teško otkloniti politiku iz ove, ne ove nego bilo koje priče kada je nama hrvatskim parlamentarcima se da mogućnost da mi nešto biramo, a birati nije lako i doista to je jedno, cijela jedna filozofija govori o tome o slobodi izbora kao prokletstvo. I mi doista u mnogim situacijama imamo, bismo željeli zapravo odustati od te mogućnosti da biramo, ali uvijek je bolje da bira Parlament ne znam nego ne daj Bože jedan čovjek. Mi imamo negativnih iskustava sa izborom sudaca Ustavnog suda i uvijek spominje se ta 99. godina, spominju se neka imena, neki ljudi. Budimo iskreni da ni poslije toga također nije bilo baš sve sjajno i u mnogim drugim izborima, kolegica Pusić je spomenula jedan, bi se mogle staviti određene primjedbe i određene spekulacije koje su i onda bile prisutne kod izbora za ovu a ne neku drugu osobu i to je činjenica, od toga ne trebamo bježati i kažem to je to prokletstvo izbora koje i svakom izboru se uvijek može staviti određena sumnja, dovesti u pitanje i na neki način podvesti pod ovu, nešto što se zove politička trgovina. Ono što je dobro i što je za pohvalu da se praksa pokušava mijenjati što doista je pritisak javnosti bio takav da ono što se dogodilo 99. godine je i politiku prisilo pa smo tamo negdje početkom 2000. godine ipak donijeli neka nova pravila igre, neku novu proceduru i ta nova procedura na neki način onemogućava ili smanjuje one negativne repove repove koji se vuku od onog zadnjeg velikog izbora iz kraja 99. godine. I sada uvođenje tih novih običaja je za pohvaliti, ta institucija "hiringa" da dođete da vidite kandidate koji na neki način se predstave i koji na neki način upravo ta mogućnost predstavljanja vama omogućava ipak ipak da sa manje nelagode pristupite odluci. Ja sam bio djelomice na ovom posljednjem odboru, odbor što je imao

možda i ne previše i ozbiljno, ali otkrivaju ipak o nekim ljudima neke istine i meni je doista teško recimo prihvatiti za suca Ustavnog suda čovjeka koji bi rekao da bi Ustavom zabranio pravo na pobačaj. Ako je to i unutar moje doktrine, mog svjetonazora jedan takav stav zapravo čovjeka koji bi trebao sjediti u Ustavnom sudu ga automatski diskvalificira. Mnogi drugi od ovih drugih kandidata nisu imali stavove o relativno jednostavnim pitanjima, iako kažem moram priznati nije lako odgovarati unutar ovoga da i ne i nemam stava, to uvijek moram priznati to su zapravo najteža pitanja i najteži odgovori s kojima smo se i kao kroz tijekom svog školovanja sučeljavali. Između ovoga da i ne ipak se kriju čitave sudbine i čitavi svjetovi. Upravo iz tih razloga klub HSLS-a će apelirati da se glasa po savjesti, znači da ne postoji stranački stav i stranačka stega. Ja ovdje također bi mogao doista govoriti i reći da poštujem opus određenih ljudi, njihovu akademsku težinu, stručnu težinu, na kraju krajeva i sam dolazim iz tog svijeta ali isto kažem upravo ni na koji način da ne, da se ne opredjeljujemo jer nije lako čak ni u tih 15-tak minuta ljudima o kojima najčešće ne znate apsolutno gotovo ništa, ni o njihovim hobijima, o njihovim interesima i tako vi morate kažem donijeti neku odluku i ta kažem odluka uglavnom je prokletstvo. Ovo sužavanje ovog broja je opet pomoglo na neki način i Saboru, jer odbor je ozbiljno tijelo i ima ozbiljnoga predsjednika koji to doista, i potpredsjednicu, koji su to vrlo i mudro vodili i zadržali upravo onu nužnu dozu ozbiljnosti pa neki puta kada je to izgledalo da može otići ovako u jednom pomalo, nešto što ne pripada dignitetu i ustanove za koju se kandidira, a ni ovoga Doma koji da tako kažem predlaže, mi ćemo, mi smo ipak mišljenja da ostavljamo sebi kao klubu pravo da doista glasamo po savjesti i na taj način mislimo da će se ipak i sačuvati i autoritet te prevažne institucije u našem društvu koji bez obzira, a budimo i to iskreni, bez obzira na čitav, na onu neugodnu epizodu iz 99. godine ipak je bila kritična masa ljudi koji su u tom sudu radili i doista donijeli čitav niz vrlo itekako značajnih i hrabrih odluka i na neki način čuvali su i štitili ustavnost ove zemlje, čuvali su i vladavinu prava i nisu se svaki puta obazirali na odnos političkih, i ne obaziru se na odnos političkih snaga u hrvatskom Parlamentu niti u hrvatskoj Vladi i to kažem i to svakako treba pohvaliti, iako i sama činjenica kao što kaže kolega Kajin, to nije

svojim ustavnim tužbama pokušavaju istjerati kako se kaže, pravdu. Eto za to bismo voljeli da se ovom ovom izboru pristupi doista odgovorno i upravo ova sama činjenica da je Odbor pomogao pa ponudio dva kandidata da ipak savjest svakoga pojedinca ne stranačka ili stega da bude bitna prilikom odabira novoga odabira novoga člana koji kažem Ustavnog suda, a sve to skupa je samo jedna blaga uvertira za ono što nas čeka ovu jesen. Hvala. kolega zastupniče, u ime kluba Hrvatske seljačke stranke kolega zastupnik Željko Pecek. Izvolite kolega zastupniče! Hvala lijepo poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Nama se i ovaj puta događa ono uvijek isto što mi možda i ne želimo i sami sebi priznati. Između više kandidata, u ovom slučaju između dva kandidata moramo izabrati jednog i rukama koje o tome odlučuju upravljamo upravo mi. Međutim, pod mi mislim da tim rukama upravlja politika. Koliko savjest može biti ispred politike ukoliko mi pojedinačno želimo odlučivati o najboljem kandidatu između ova dva naravno, o tome moramo prosuđivati mi sami. Međutim, vjerojatno možemo izabrati model koji je najbolji kako bi se to dogodilo. Hoće li biti političke trgovina opet čuli smo danas ovdje neke sumnje. Očito da je to u nekim izborima prije bilo. Bojimo se danas. Jednako tako se bojimo da će se to dogoditi i za nekoliko mjeseci. Interesantno je ovdje o toj političkoj trgovini govorimo mi. Mi se bojimo i to upravo mi zastupnici koji o tome odlučujemo. Na neki način optužujemo i sami sebi da smo učesnici te i takove političke trgovine. mi u klubu HSS-a predlažemo da se razmotri mogućnost tajnog glasovanja ovom prilikom. Očito navijanja će biti za jednog od dva kandidata i ovo bi bila prilika da primijenimo članak 231. našeg Poslovnika gdje se kaže, kako se tajno glasovanje upravo i provodi u pravilu kod izbora odnosno imenovanja kada se broj predloženih kandidata kada je veći od broja koji se bira odnosno koji se imenuje. Eto, u tom slučaju bi možda izbjegli utjecaj direktni politike na ruke koje se dižu ovdje za jednog ili za drugog kandidata u ovom Saboru. U tom slučaju bi vjerojatno i naša savjest bila puno čistija i pretpostavljam da bi barem otklonili bilo kakvu mogućnost oko političke trgovine. Ako ne otklonili onda je barem umanjili. Hvala lijepo. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala kolega zastupniče. Nema više prijavljenih klubova, pa ćemo ići na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio kolega zastupnik Stazić. Izvolite! Nema ga. Gubi pravo na riječ. Sljedeći je zastupnik kolega Josipović. Izvolite kolega zastupniče! **Josipović, Ivo (Nezavisni)** Gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege! Da je netko tko tko ne poznaje političku scenu i tko ne poznaje pravo kao struku slušao raspravu kolege Arlovića možda bi pomislio da je profesor Krapac istaknuti aktivist SDP-a. Možda bi to pomislio i da je slušao gospođu Vesnu Pusić, naravno u pogledu HNS-a. Srećom ja neposredno i osobno poznajem profesora Krapca i mogu vam reći da on ne podržava ni jednu od ovih stranaka i da nije ni simpatizer a još manje član neke od tih stranaka. Zašto vam to kažem? To vam kažem kao uvertiru u ono što želim reći. Izbor suca Ustavnog suda jest napast. Napast je za svakog političara i svaku politiku u smislu da li da glasa za jednog kandidata za kojeg pretpostavlja da će mu sutra vratit neku političku protuuslugu prilikom odluke koja se donosi, prevažne odluke Ustavnog suda, takvih ima često. Dakle, to je jedna alternativa. Ili će se odlučiti za izbor po savjesti. Pa naravno kolega Kramariću po savjesti. Nema te stranačke stege koja bi mene natjerala da glasam za kandidata za kojega ne vjerujem da je stručan i da je potpuno neovisan politički. Takva stega ne postoji za mene. Dakle, da li će se odlučiti učiniti uslugu svojoj domovini i glasovati za onog suca koji je apsolutno imun na političke utjecaja i za kojega pretpostavljamo da je dovoljno stručan da donese pravilnu, stručnu i moralnu odluku. Sudac Ustavnog suda rečeno je i nije obični sudac. To je možda i razlog zašto se relativno malo sudaca od karijere i javlja za tu poziciju. Sudac Ustavnog suda jest za mene vrhunski intelektualac. To je osoba koja poznaje naše društvo, koja poznaje naš pravni sustav ali koja je i dovoljno visoko da vidi preko plota i da prepozna da li u Europskom pravu, u Međunarodnom pravu ima ono nešto dobro i pozitivno što mi moramo i trebamo unijeti u naš pravni sustav. Posebno se to odnosi na ljudska prava, zaštitu ljudskih prava i na to kako treba tumačiti naše pravo. Naime, upravo tumačenje jest nešto što vrlo često nedostaje našim pravnicima. Mi smo danas zapravo u jednoj sretnoj situaciji. Mi smo u sretnoj situaciji zato što zaista današnji izbor po meni treba i mora bit uvertira u izbore za 11. mjesec. Danas smo u prilici da zaboravimo sve ono što je bilo kod prijašnjih izbora, sva predbacivanja, sve namještaljke, igre, kuhinje i dogovore koji su zaista doveli do toga da veliki dio javnosti smatra da politika nije izabrala najbolje suce Ustavnog suda u svakoj prilici. Neovisno o političkoj boji, u ime koje se trgovalo. Mi smo u sretnoj poziciji iz razloga što danas možemo inaugurirati danas ili sutra, kad se bude glasovalo, pravilo po kojemo ćemo gledati stručnost i neovisnost i po kojemu ćemo se oduprijeti onoj napasti o kojoj sam govorio da za razlog nekog našeg političkog oportuniteta izaberemo kandidata koji možda nije ono što bi ustavni sudac trebao biti. Istina je, nama je danas izbor jako olakšan. Naime, imamo 4 kandidata od kojih svaki zaslužuje naše poštovanje. To su četiri kandidata koji ispunjavaju formalne, pa rekao bih uglavnom i stručne kriterije. Međutim, razlika u suštinskom ispunjavaju uvjeta između tih kandidata jednog i sva tri druga je toliko dramatična, da bi izbor koji ne bi pratio kriterij struke i moralnosti u smislu kvalificiranja, jer kažem svi zaslužuju naše poštovanje bio jasan šamar koji bi ovaj Sabor opalio hrvatskoj javnosti i hrvatskoj demokraciji. I ja sam sasvim uvjeren u to da će ovaj Hrvatski sabor smoći snage da izabere kandidata koji udovoljava ovim visokim i rekao bih najvišim kriterijima koji ne pišu svi u zakonu, koji su negdje u zraku, koje mi svi osjećamo. I da će time one izbore u 11. mjesecu već sada motivirati i formulirati na drugi način. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolega zastupniče. Sljedeći je zastupnik Ante Markov. Izvolite kolega. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Temeljna zadaća Ustavnog suda proizlazi iz Ustavnog zakona kojim se uređuje upravo postupak izbora Ustavnog suda. A u članku 2. piše da Ustavni sud jamči poštivanje i primjenu Ustava Republike Hrvatske. Kada se govori o izboru člana Ustavnog suda i kada se o njemu raspravlja kroz mogući viši broj kandidata kao što je to danas to se može nazvati jednom demokratskom ali prije svega utemeljenom procedurom koju je zakon i Ustav propisali na koji način se dolazi do biranja člana suca Ustavnog suda. Naravno u Parlamentu sjede političke stranke. Političke stranke sa svim svojim različitostima. Sa svojim društvenim i političkim promišljanjima, provijencijama i svemu onome što čini različitost. kriteriji koji se propisuju pa i oni kriteriji koji se ne propisuju a koji uistinu traže od ustavnog suca da bude intelektualac. Da bude čovjek koji ima povjerenje u sustav, ali koji prije svega ima povjerenje u Ustav. Da se od njega traže najviše vrijednosti i dostignuća koja u etičkom, znanstvenom, ljudskom i moralnom smislu ima ovo društvo. No naravno da se opet vratim na odlučivanje u Parlamentu, u svakom parlamentu, svaki parlament ima u okviru političkih stranaka svoje političke ili društvene provijencije. Načine gledanja na društvenu zbilju. Načine gledanja čak i na to kako sudac Ustavnog suda treba raditi? Koje vrijednosti Ustava treba ustrajno i nepopustljivo braniti? Koje su donje granice koje sudac Ustavnog suda može napustiti a da ne iznevjeri ne samo Ustav Republike Hrvatske nego i povjerenje koje je dobio. Ja ne dvojim da su suci Ustavnog suda kao i suci drugih sudova različiti po svojim opredjeljenjima i zbog toga ja se ne slažem sa pozivanjem da bi izbor jednog značio politički pragmatizam. Da bi neglasovanje za jednog kandidata u smislu argumentacije da jedan ima sve prelongative koje treba imati bila, bio bio politički čin, a ono drugo nije politički čin. Sve što se dogodi u ovom Parlamentu je naprosto politički cilj volje ljudi koji odlučuju i žele glasovati. Ja osobno kao pripadnik stranke koja se drži konzervativnom na osnovu tih uvjerenja i usmjerenja pokušavam iščitati najveću bliskost sa kandidatima koji su ovdje predloženi. I to uz činjenicu da svi udovoljavaju uvjetima koje smo raspisali i koje je Ustav pretpostavio daje mi apsolutno legitimno pravo da me nitko ne može prozivati za moju osobnu odluku da ću na osnovu tih mojih provijencija i promišljanja glasovati onako kako ću glasovati. I ne postoji niti jedan razlog i niti jedan argument viši, manji, srednji koji će nametnuti tobožnju aureolu politikantstva onima kojima misle drukčije od bilo kog drugog. Prema tome razmišljanje o tome tko će za koga glasovati pripada svakom pojedincu kao što i mandat pripada svakom od nas. Prema tome kad je u pitanju ovako važno donošenje odluke onda se ne treba pokušavati da bi se izbjeglo politikantstvo stvarati novo politikantstvo nego uistinu na osnovu svojih stajališta uvjereni u ispravnost onoga što je Odbor ponudio a ponudio je dva jednakopravna kandidata

vrlo kratak ali sam našao za potrebno da ipak kažem nekoliko rečenica u tijeku ove rasprave. Naime čuli smo kako se radilo ranije. Čuli smo kakve su greške činjene i čini mi se da danas radimo prvu veliku prekretnicu i da ćemo danas suce Ustavnog suda birati na bitno drugačiji način. Ja želim se zahvaliti kolegi Bošnjakoviću i članovima našeg Odbora za Ustav na način na koji su radili. Prvi puta se radilo transparentno. Odbor je razgovarao sa svim kandidatima. Odbor je detaljno ušao u njihove stručne životopise što je dobro i tako treba raditi. ono što treba međutim ovdje se pitati je da li se može raditi još bolje i kako u biti napraviti eventualno još koji iskorak da naša ja bih rekao pozitivna selekcija u svim područjima bude još efikasnija. Zato ću samo nekoliko rečenica reći o tome kako to rade u drugim europskim parlamentima, a posebno u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe gdje se primjenjuju najviši demokratski standardi. Naime prvo pitanje koje si moramo postaviti je da li naš nadležni Odbor ima pravo pa čak i ako ima pravo da li treba on eliminirati one kandidate za koje smatra da nam ne treba ponuditi. Ovaj puta vidimo da su oni predložili da se dvoje njih eliminiraju, a da se dvoje predlože Saboru a da Sabor onda odlučuje među njima. Ja ću vam reći kolegice i kolege da u većini europskih parlamenata Odbor će odraditi još hrabrije svoj posao i predložit će temeljem jasnih kriterija, kriterija koje će svi moći u svako doba upoznati, temeljem tih kriterija će se predložiti samo jedan jedini kandidat, pardon predložit će se jedan kandidat ali će svi oni koji ispunjavaju uvjete biti na listi da možemo u slučaju da netko smatra da treba glasovati za nekog drugoga imati i takvu mogućnost. Ali dakle Odbor hrabro uz pomoć struke, dakle čak se pozivaju ljudi iz raznih struka, ako se radi o nekim izborima onda iz nevladinih organizacija itd. ali Odbor dolazi do jednog imena i prezimena. Temeljem jasnih kriterija. Ali pri tome ponavljam ne eliminira ostale. Glasovanje ide kako? Glasovanje u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i u najvećem dijelu parlamenata kad su u pitanju suci Ustavnog suda jeste tajno, dakle tajno glasovanje. Zato ja predlažem da i mi ubuduće napravimo još taj mali pomak da i mi u biti ohrabrimo naše odbore kada se radi o raznim izborima da u biti nam predlože tko je najbolji među kandidatima, a da mi onda odlučimo izbore da li ćemo upravo toga kandidata i podržati. Reći ću vam da u europskim zemljama gdje se tako radi, ono što odbor predloži temeljem jasnih, stručnih, znanstvenih kriterija, kriterija iskustva, kriterija ne znam prethodnog rada u raznim područjima koji su relevantne za taj izbor u 99% slučajeva će upravo i taj kandidat i proći. Nema tu, to on prolazi. mi se ne trebamo plašiti da i mi krenemo tim putem ako su jasni stručni i ostali kriteriji koji su važni za takav Ovaj put čini mi se da nije napravljena nikakva šteta jer je evidentno da jedan od kandidata toliko odskače po stručnim, znanstvenim i drugim kriterijima od ostalih, on se nalazi među ovom dvojicom koji su nam ponuđeni, ali ubuduće je moj prijedlog da napravimo napravimo velim još mali, mali iskorak da radimo onako kako mi se čini bi bilo i najučinkovitije. Hvala lijepo. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolega zastupniče. Nema više prijavljenih zastupnika. U ime predlagatelja završnu riječ zastupnik Bošnjaković. Izvolite kolega zastupniče. Hvala vam zahvaliti svim sudionicima u ovoj raspravi. I doista smo se trudili i poštivajući odredbe Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ovaj postupak provesti maksimalno transparentno što smo i učinili. Objavili smo poziv u "Narodnim novinama", utvrdili smo da svi kandidati ispunjavaju uvjete, obavili smo ovdje jedan razgovor sa njima na kojem su bili nazočni i predstavnici tiska i predstavnici nevladinih udruga. I sukladno zakonu koji je rekao da se u pravilu, da se u pravilu predlaže znači više kandidata od onih koji se bira predložili smo dva kandidata. Znači ne smatramo to pitanje ovim što je kolega Dorić rekao pitanje hrabrosti da predložio samo jednog kandidata. Upravo je kolegica Pusić govorila na tu temu da je u nekom prijašnjem izboru bio samo jedan kandidat i da bi joj bilo puno, puno draže da su bila dva kandidata. zahvaljujem se svima na raspravi. I mislim da je Odbor za Ustav ovaj postupak zaista proveo vrlo korektno i transparentno. A sada je na nama kao na Saboru da donesemo i odluku da jedan od ova dva kandidata bude ustavni sudac. Za to naravno mora dobiti